odlučivati će se nakon što se steknu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama,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

Izvješća ste primili na sjednici. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je mišljenje koje vam je podijeljeno na klupe. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo i Vlada Republike Hrvatske. Amandmani Vlade postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona i o njima se ne glasuje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa državna tajnica Dajana Kesić-Šakić. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepa predsjedniče, poštovana dame i gospodo zastupnici, pred vama se nalazi Konačni prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama čija je temeljna svrha i cilj usklađivanje sustava slobodnih zona u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije a radi pripreme Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Osnovna pitanja koja se uređuju izmjenama i dopunama ovog zakona su sljedeća: pitanja registracije korisnika slobodnih zona. Dakle korisnici zona koji u zoni obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti registrirani u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti. Zatim pitanje djelatnosti korisnika slobodnih zona. Korisnici zona ne mogu obavljati specifične financijske djelatnosti odnosno bankarske i druge novčane poslove unutar zone i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Usvaja se shema potpora za ulaganja u slobodnim zonama a temeljem Zakona o poticanju ulaganja koji je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije te usvaja se shema postupnog smanjenja postojeće fiskalne potpore odnosno predloženi model degresije fiskalne potpore ograničenog je vremenskog trajanja maksimalno do 2016. godine i vezan je uz stupanj regionalne razvijenosti te poštuje pravila o potporama Izuzetno važnim i uspješnim riješenim pitanjem možemo ocijeniti zakonsko rješenje za postojeće korisnike slobodnih zona koji su u proteklom razdoblju do stupanja na snagu ovog zakona vršili ulaganja u slobodnim zonama i koriste postojeću fiskalnu potporu. Naime dozvolite da vam objasnim. Do, u sadašnjem Zakonu o slobodnim zonama korisnici slobodnih zona su imali pravo na nekoliko potpora. Dakle za postupke i robe koje su prolazile kroz slobodnu zonu i roba koja je bila dakle u postupku bili su oslobođeni plaćanja carina. Isto tako korisnici slobodnih zona bili su oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost za svako ulaganje koje je bilo više od milijun kuna u 5 godina korisnici slobodnih zona imali su pravo na poreznu olakšicu u visini od 100% ali maksimalno dakle 5 godina do visine ulaganja. I još jedna potpora koja je bila nevezano da li si ulagao u slobodnu zonu ili nisi ulagao u slobodnu zonu za vrijeme trajanja dakle koncesije dok si u slobodnoj zoni imao si pravo na 50% porezne olakšice. Smjernice o regionalnim potporama Europske unije ne dozvoljavaju potpore dakle porezne olakšice ukoliko netko ne ulaže, ne zapošljava smatra se da takve potpore nisu pravedne. A isto tako ne dozvoljavaju se 100% olakšice za nekoga tko u dugotrajnijem, u dugotrajnijem razdoblju ulaže Iz tog razloga mi smo napravili jedan prijelazni model odnosno prijelazno rješenje za korisnike, postojeće korisnike slobodnih zona. Dakle svi oni korisnici slobodnih zona koji su ulagali u slobodne zone do dana stupanja na snagu ovog novog zakona imat će pravo iskoristiti poreznu olakšicu dakle znači svi oni koji su uložili milijun kuna do 2000, do 31.12.2016. godine dakle i dalje će za njih biti porez na dobit 0% ali do maksimalne visine dakle uz poštivanje gornje granice intenziteta potpore za ulaganja koja je propisana regionalnom kartom potpora. Za one korisnike slobodnih zona, dakle govorim o sadašnjim korisnicima koji su koristili fiskalnu potporu a nisu ulagali dakle 50% porezne olakšice ulagali ili ne ulagali, za takve korisnike je dogovoreno prijelazno razdoblje do 2014. za slobodne zone koje se nalaze u u Varaždinskoj i u Zagrebačkoj regiji. A za korisnike slobodnih zona koje se nalaze u regijama dakle istočna Slavonija, jadranska regija. Dakle regije koje su u, koje su manje razvijene u tim regijama je korištenje potpore 50% porezne olakšice do 2016. odnosno za grad Vukovar do 2017. godine. Na kraju možemo istaknuti nekoliko bitnih zaključaka. Kao prvo Izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama prvenstveno se uređuje pitanje usklađenja pravne regulative, a temeljem članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer napominjem da smo 2003. godine potpisivanje tog sporazuma već onda trebali uskladiti potpore sa smjernicama o regionalnim potporama. Isto tako ovim prijedlogom, Izmjenama i dopunama Zakona o slobodnih zona uvodi se cjelovit sustav poticajnih mjera za ulaganje i Zakona o poticanju ulaganja a napomenut ću da su to porezne povlastice, carinske povlastice, potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem, poticajne mjere za osnivanje i razvoj tehnološko-inovacijskih sredstava i strateških aktivnosti poslovne podrške te poticajne, posebne poticajne mjere za velike projekte ulaganja koji su od značajnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. ovim Zakonom koncipirana su prijelazna rješenja za postojeće korisnike slobodnih zona koji su vršili ulaganja do stupanja na snagu ovog zakona i dizajniran je «fezing out» dakle izlazni model porezne povlastice za one korisnike slobodnih zona koji koji ne ulažu u zone. Smatramo da će se ovim zakonom i potaknuti dakle i sadašnji korisnici slobodnih zona za svako novo ulaganje koje imaju zonu, za svako novo zapošljavanje mogu tražiti olakšice temeljem novog zakona koji je vezan na Zakon o poticanju ulaganja a za postojeće korisnike koji dakle ne žele dalje ulagati donešeno je prijelazno razdoblje da mogu iskoristiti olakšicu na koju imamo pravo. Smatramo da je ovaj zakon u potpunosti ispunio svoju glavnu misiju a to je transformacija postojećeg sustava poslovanja unutar slobodnih zona Republike Hrvatske uz sustav poslovanja slobodnih zona kompatibilan s pravnom stečevinom Europske unije uz istovremeno očuvanje i daljnji razvoj svih slobodnih zona, očuvanje i prepoznanje slobodnih zona kao generatora gospodarskog razvitka manje razvijenih područja Republike Hrvatske Hrvatske u odnosu na ukupno gospodarstvo. Očuvanje imidža slobodnih zona kao posebnih gospodarskih područja unutar Republike Hrvatske s naglašeno atraktivnim sustavom poticajnih mjera za ulaganje i poslovanje kako za domaće tako i za strane ulagatelje. Zahvalila bih se svim odborima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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolege zastupnici i zastupnice. Naime Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 11. sjednici održanoj 23. lipnja 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama s konačnim prijedlogom zakona i o tome smo raspravljali u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja obrazložila je razloge donošenja zakonskog prijedloga. U odboru dostavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore izneseno je da će tvrtke korisnici u postojećim slobodnim zonama stupanjem na snagu ovog zakona imati bitno izmijenjene uvjete u odnosu na uvjete pod kojima su se odlučili za investiranje i poslovanje u slobodnim zonama, a koji su dakle ti uvjeti sadržani u postojećim ugovorima između korisnika i slobodnih zona. Vezano uz ovo mišljenje komore predstavnica predlagatelja je pojasnila da modeli potpore i visina potpore ne mogu biti predmet ugovora o koncesiji i da je to stvar gospodarske politike svake države. Po važećem Zakonu o slobodnim zonama korisnik zone koji gradi ili sudjeluje u izgradnji infrastrukturnih objekata u zoni u iznosu većem od milijun kuna u prvih pet godina poslovanja u zoni oslobođen je plaćanja poreza na dobit. Ostali korisnici u zoni plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope. Predloženim izmjenama i dopunama zakona korisnici zona koji su do stupanja na snagu ovoga zakona uložili u gradnju ili sudjelovali u izgradnji objekata u iznosu većem od milijun kuna, a pri tom nisu iskoristili gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje ostvaruju pravo na oslobađanje poreza na dobit do godine u kojoj će iskoristiti gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, ali najdulje do 30. prosinca 2016. odnosno vezano uz grad Vukovar 2017. sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Naime, navedeni zakon propisuje načine i uvjete poticanja ulaganja u Republici Hrvatskoj i usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije tako da i postojećem i budućim korisnicima zona omogućava u potpunosti i pod jednakim uvjetima korištenje poticajnih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja. Kada se govori o ukupnim ulaganjima u zone treba istaknuti da one iznose oko milijardu dok je intenzitet iskorištenosti poreznih povlastica u razdoblju 2001./2005. godina. Nizak je iznos i svega 1,16% odnosno oko 188 milijuna. Razlog nižeg intenziteta prema predlagatelju, dakle i korištenja fiskalnih potpora leži u činjenici da je za puno iskorištenje fiskalne potrebe potrebno određeno vremensko razdoblje, jer u prvim godinama od početka poslovanja, investiranja nije niti realno očekivati optimalnu razinu proizvodnje, odnosno davanja usluga kojom poduzetnik generira punu dobit iz poslovanja. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama. Hvala lijepa. Hvala. Želi u ime drugih odbora? Ne. Otvaram raspravu. I u ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Hrvatske demokratske zajednice će podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, s Konačnim prijedlogom zakona. Zakon o slobodnim zonama koji je trenutno važeći donesen je 1996. godine. Osnovna svrha donošenja ovoga zakona bila je povećanje ulaganja u Republiku Hrvatsku kroz poseban oblik poslovanja budući da slobodne zone predstavljaju područja na kojima se primjenjuje režim poslovanja koji se razlikuje u odnosu na ostali teritorij države. Na ovim se područjima primjenjuju porezni i carinski poticaji koji omogućuju povoljnije uvjete poslovanja. Temeljna svrha i cilj izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama o kojemu danas raspravljamo jest usklađivanje sustava slobodnih zona u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske a radi pripreme Republike Hrvatske za punopravno članstvo Europske unije. Kada govorimo o značaju slobodnih zona onda je važno naglasiti da je danas u Republici Hrvatskoj aktivno ukupno 13 slobodnih zona u kojima je zaposleno 7620 radnika. Ukupna ulaganja u zone iznose oko 2 milijarde kuna, a unutar područja slobodnih zona posluje preko 350 korisnika. Ovdje bih posebno istaknula jednu od najvećih slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. Radi se o slobodnoj zoni luke Rijeka čiji je osnivač i upravljač Lučka uprava Rijeka, a djeluje od rujna 1997. godine. Slobodna zona luke Rijeka rasprostire se na milijun 636 000 metara kvadratnih i ima iznimno važan utjecaj na gospodarski razvoj ne samo Primorsko-goranske županije i grada Rijeke već i čitave Hrvatske. Interesantna je činjenica da slobodna zona luke Rijeka vuče korijene još iz doba Karla VI koji je 1719. godine Rijeku i Trst proglasio slobodnim lukama. Važno je naglasiti da slobodne zone imaju izuzetno velike ekonomske učinke kako na cjelokupan gospodarski razvoj, tako i na ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske budući da se najveći dio slobodnih zona nalazi u županijama koje imaju izuzetno visoke stope nezaposlenosti koje se kreću između 15 i 29% i izuzetno niske razine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u odnosu na bruto domaći proizvod po stanovniku zemalja članica EU 25. Nadalje, korisnici slobodnih zona ostvaruju visok udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti preko 50% za razliku od ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske gdje udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti iznosi 23%. Slobodne zone doprinose i razvoju malog i srednjeg poduzetništva budući da gotovo 90% svih korisnika slobodnih zona predstavljaju sektor malog i srednjeg gospodarstva Republike Hrvatske sa prosječno 77 zaposlenih po poduzetniku. Izuzetno je važna činjenica da se prema procjenama korisnika slobodnih zona planira otvoriti dvije do tri tisuće novih radnih mjesta u slijedeće dvije do tri godine. Osnovna pitanja koja se ovim zakonom uređuju jesu slijedeća. Korisnici zona koji u zoni obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti registrirani u Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti. Nadalje, korisnici zona ne mogu obavljati specifične financijske djelatnosti, odnosno bankarske i druge novčane poslove unutar zone i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Usklađuje se sustav poticajnih mjera za korisnike zona s pravnom stečevinom Usvajanje sheme postupnog smanjenja postojeće fiskalne potpore, odnosno odnosim se na predloženi model degresije fiskalne potpore koji je ograničenog vremenskog trajanja. Dakle, maksimalnog trajanja do kraja 2016. godine i vezan je uz stupanj regionalne razvijenosti i poštuje pravila o potporama Izuzetno važno pitanje za postojeće korisnike zona koji su do stupanja na snagu ovog zakona vršili ulaganja u slobodnoj zoni i koriste postojeću fiskalnu potporu riješeno je na način da korisnici nastavljaju daljnje korištenje porezne potpore uz uvjet poštivanja gornje granice intenziteta potpore za ulaganja i to do kraja 2016. godine. Ovaj će zakon danom stupanja na snagu postojećim i budućim korisnicima zona u potpunosti i pod jednakim uvjetima omogućiti korištenje ukupno 6 vrsta poticajnih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja, a to su sljedeće mjere. To su dakle porezne povlastice koje su uvjetovane visinom ulaganja i brojem novootvorenih radnih mjesta, carinske povlastice zatim potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem koje se kreće od tisuću i pol eura za novootvoreno radno mjesto u županijama sa stopom nezaposlenosti ispod 10% i pol tisuće eura u županijama iznad 20% nezaposlenosti. Sljedeća potpora je potpora za opravdane troškove usavršavanja zaposlenika. Zatim poticajne mjere za osnivanje tehnološko razvojno inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške gdje se omogućuje posebna poticajna mjera u obliku bespovratne novčane potpore kada se radi na primjer o kupnju opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije. Poticajne mjere za velike projekte ulaganja koji su od posebnog interesa, ove se mjere dakle primjenjuju za gospodarski najslabije razvijena područja Republike Hrvatske u kojima je registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, a kojima se potiče izgradnja nove tvornice ili industrijskog postrojenja, pokretanje nove gospodarske djelatnosti, razvoj novih tehnologija i U konačnici, može se izvesti nekoliko važnih zaključaka, a to je da ovim izmjenama dopunama Zakona o slobodnim zonama uređuje se pitanje usklađenja pravne regulative iz područja poslovanja slobodnih zona zona u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije iz područja državnih regionalnih potpora. I sljedeći zaključak, a to je da se kroz uvođenje cjelovitog sustava poticajnih mjera za ulaganje iz Zakona o poticanju ulaganja koncipiranjem prijelaznih rješenja za postojeće korisnike slobodnih zona koji su vršili ulaganja do stupanja na snagu ovog zakona i dizajniranjem modela postupnog smanjenja porezne povlastice, ovaj zakon u potpunosti transformira postojeći sustav poslovanja unutar slobodnih zona na teritoriju Republike Hrvatske u sustav poslovanja slobodnih zona koji je kompatibilan sa pravnom stečevinom Istovremeno, omogućava se očuvanje i daljnji razvoj svih slobodnih zona u Republici Hrvatskoj kao i očuvanje i prepoznavanje slobodnih zona kao generatora gospodarskog rasta rasta i razvoja manje razvijenih područja Republike Hrvatske u odnosu na ukupno gospodarstvo te očuvanje slobodnih zona kao posebnih gospodarskih područja unutar Republike Hrvatske s naglašenim sustavom poticajnih mjera za ulaganje i poslovanje domaćih i inozemnih ulagatelja. I na kraju još jednom želim naglasiti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje punu podršku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. O poslovnim zonama puno toga je rečeno, važnost i vrijednost poslovnih zona. Piše i u ovom zakonu, a to je da imaju izuzetno značajan gospodarski učinak na ukupni regionalni razvoj, posebno podcrtavam potencijal u regionalnom razvoju, ostvaruju visok udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti, što je jedna izuzetno velika rijetkost u našem gospodarstvu itd., itd. da sad ne čitam iz zakona. O usklađivanju ovakve vrste sa Europskom unijom je bilo govora i prošli tjedan kad smo govorili i o brdsko-planinskim područjima. Nešto što moramo napraviti i nešto što je resorno ministarstvo stvarno kvalitetno napravilo, međutim ključno je pitanje i nešto o čemu treba progovoriti snažnije, a to su naše pregovaračke pozicije u pregovorima. To je naš stav i naša odluka u zaštiti interesa ove države kad govorimo o pregovaranju sa Europskom unijom i kad govorimo o, ovdje se radi o usklađivanju sa pravnom regulativom na prostoru poreza, poznato je da je naš pregovarački tim u pregovorima sa Europskom unijom tražio tri stvari kad govorimo o porezima. Prvo, da se trajno oslobode vjerske zajednice od plaćanja poreza kad govorimo o donacijama, izgradnju koje su funkcije izgradnje sakralnih objekata. Naše je pitanje bilo i naše je pitanje danas zašto i ostale nevladine udruge nisu u toj poziciji? Vlada taj argument nije prihvatila i Vlada se za tu poziciju nije izborila. Druga stvar koju potpuno podržavamo, a to je da se u šestogodišnjem prijelaznom razdoblju ratni vojni invalidi, da su i ratni vojni invalidi i dalje oslobođeni plaćanja poreza na uvoz automobila za vlastite potrebe, što sasvim sigurno podržavamo, ali ima jedna treća stvar koja definitivno ostavlja ili daje potrebu za jednim ogromnim upitnikom, a istovremeno i navodi na razno razne moguće špekulacije. Traži se šestogodišnje prijelazno razdoblje za podizanje trošarina na cigarete i ostale duhanske prerađevine. ne razumije./ … argumentaciju koja je meni poznata i ostale su vlade to tražile. Međutim, činjenica da Vlada priprema potpuno opravdano zabranu pušenja na određenim mjestima i postavlja se pitanje zašto je onda Vlada protiv poskupljenja cigareta jer podizanje trošarina sigurno da uvodi u prostor podizanje cijene cigareta, a istovremeno tražimo od Europske unije šestogodišnje prijelazno razdoblje. A poznato je da trošarine su i državni prihod, prihod državnog proračuna. I sad ja postavljam pitanje zašto i zbog čega Vlada se nije, ili pregovarački tim prema instrukcijama Vlade zašto se nisu izborili i zašto nisu tražili da makar u šestogodišnjem razdoblju, kao što je to traženo za cigarete, duhanske proizvode, zašto se nije tražilo za slobodne zone? Mislim da je tu napravljen ogroman propust, mislim da nešto što je u gospodarskom smislu jedan izuzetno veliki potencijal, a to je dokazano kroz kompletne podatke, da smo zahvaljujući eto, neću upotrijebiti grublju riječ ali u svakom slučaju 'ajmo reći nedostatku vizije propustili šansu da nešto što je generator regionalnog razvitka, što je generator otvaranja novih radnih mjesta, da nismo tome stvoru bar zatražili, mi čak nismo ni zatražili. Drugo je da smo mi zatražili pa nismo dobili, ali mi nismo to ni zatražili. Mislim da je tu napravljen propust i mislim da je tu napravljena greška. Druga stvar koju mora posebno naglasiti kad govorimo o ovome, a prisutno je i u ovim ostalim zakonima kad govorimo o usklađivanju sa porezima. Tu je nešto o čemu smo već mi u Hrvatskoj narodnoj stranci snažno progovorili, to su statističke regije. Iz ovoga je vidljivo da samo zato što je Sjeverozapadnu Hrvatsku uključen grad Zagreb, a postoje načini, bilo je načina, ima načina da grad Zagreb ne bude uključen u statističku regije Sjeverozapadne Hrvatske, ta statistička regija u odnosu na ostale regije gubi tri godine. Naime, Sjeverozapadna Hrvatska izlazi iz ovih poreznih povlastica 2014., a ostali izlaze 2017. Jedan segment, a s ničim nismo bili izazvani za to, imali smo tisuću argumenata, tisuću mogućnosti da sjeveru Hrvatske pružimo istu šansu koju imaju i ostali dijelovi Hrvatske, ali smo tvrdoglavi. Ne damo. Prema tome, u ovom malom segmentu vidljivo je pored onih kad govorimo o predpristupnim pomoćima, potporama, 200 milijuna na godišnjem nivou, 200 milijuna eura na godišnjem nivou, za koju je oštećena Sjeverozapadna Hrvatska, ustvari gubi pravo, gubi mogućnost. A da tragedija bude još veća, nitko drugi ne dobiva to. Mislim da smo tu isto pokazali jednu nespretnost na štetu jedne regije i na štetu dijela ove države. I treća stvar koju moram, čisto tehničkog karaktera, ali ju poznavajući iskustvo moram spomenuti. Naime, u članku 4. govori se da korisnici zona koji namjeravaju koristiti potpore za ulaganje propisane stavkom 2. ovog članka dužni su do 31.12.2008. dostaviti Ministarstvu gospodarstva vrijednost izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora itd., itd. E sad tu govori da taj izračun mogu napraviti, mogu ovjeriti isključivo strane nezavisne pravne i fizičke osobe. Prema nekim mojim informacijama, ne znam da li je to točno, svega ih je petero ili šestero koji imaju tu licencu. Možda krivi podatak. Ali dobro i to je nešto što će se riješiti, ali mislim da će se teško riješiti. Piše dalje, Pravilnik o načinu izračuna vrijednosti izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje stavka 6. članka donosi ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra financija. Znači Pravilnik donosi u roku 90 dana plus godišnji odmori, mi ćemo jednostavno ući u 11., 12. mjesec. Da li će se stići, da li će poduzetnici iz slobodnih zona stići iskoristiti pravo koje imaju temeljem ovog zakona? Ja se nadam da se taj problem neće pojaviti, ali imam potrebu to naglasiti, poznavajući iz drugih dijelova da smo u tim stvarima, pogotovo u rokovima prilično U svakom slučaju imamo pred sobom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama koje je resorno ministarstvo vrlo korektno napravilo. Podloge Podloge u pregovorima s Europskom unijom iz kojih proizlazi ovaj zakon definitivno nisu iskorištene na način na koji se to moglo iskoristiti, a definitivno se moglo iskoristiti jer pitanje slobodnih zona nije se otvaralo.

Hvala lijepo. Evo, željela bih samo pojasniti stvari vezano uz poreze. Kada govorimo o poreznim olakšicama, tu imamo dvije razine. Znači, jedna razina poreznih olakšica koja je utvrđena smjernicama o regionalnim potporama, dakle koja se odnosi na potpore. To je jedan dio priče, a drugi dio priče su pitanje poreza na dodanu vrijednost, što korisnici slobodnih zona prema sadašnjem zakonu, dakle oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost. unije vezano na porez na dodanu vrijednost, ne prepoznaje i kaže da ne može u jednoj državi postojati nekakav teritorij koji bi bio amnestiran, dakle u kojem se ne plaća porez na dodanu vrijednost na usluge i robe koje dolaze iz zemlje u kojoj se nalazi ta slobodna zona. Tako će morati biti u Republici Hrvatskoj. Mi smo u pregovaračko stajalište dakle koji vodi Ministarstvo financija, dakle gospođa Martina Dalić, stavili da tražimo da se PDV u slobodnim zonama ne plaća do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i to smo stavili u pregovaračko stajalište. A Direktiva Vijeća kaže da o izuzećima u slobodnim zonama i u posebnim zonama od gospodarskog značaja za neku zemlju, mogu odlučivati odnosno mogu se dogovarati zemlje članice što znači onog trenutka kad Republika Hrvatske postane zemlja članica Europske unije u tom trenutku će moći zatražiti izuzeća za zone od posebnog interesa. Dakle, do ulaska u Europsku uniju pismeno očitovanje od Europske komisije jer smo mi namjerno taj članak iz Poreznog zakona vratili u ovaj Zakon o slobodnim zonama. Inače on nije bio u ovom zakonu, on je bio u Poreznom zakonu. Mi smo ga namjerno vratili tako da se osiguramo da slobodne zone u Europsku uniju ne moraju plaćati PDV, a onog trenutka dakle netom prije nego što Republika Hrvatska ulazi u Europsku uniju će se taj dio, kad Hrvatska bude zemlja članica moći ispregovarati recimo za nekakve strateške slobodne zone kao što su luke koje imaju jako velike investicije vezane uz Svjetsku banku dakle Europsku banku gdje bi značajno se podigla ta njihova investicija kad bi na to morali platiti PDV. Dakle, to su posebni slučajevi koji će se naravno dogovarati u trenutku kada će se to moći, ali nije istina, mi smo zaista tražili i Ministarstvo gospodarstva je inzistiralo da se to stavi u pregovaračko stajalište, ali da se zaštitimo stavili smo ga upravo, vrati nazad u ovaj Zakon o slobodnim zonama da zone budu da zone budu sigurne, barem do ulaska u Europsku uniju, a onda će pregovarači dalje vidjeti kako će se to moći odraditi. Što se tiče potpora, znači ovih poreznih olakšica vezno na potpore, smjernice o regionalnim potporama Europske unije vrijede od 2007. do 2013. godine. Dakle, Ministarstvo gospodarstva je uspjelo dobiti porezne olakšice za korisnike, sadašnje korisnike slobodnih zona do 2016. za ulaganja, odnosno za 50%, bilo 50%, bilo da su ulagali ili ne ulagali od 2014. do 2017., što prelazi rok za koji vrijede smjernice Europske unije. Tako da smatram da smo tu isto napravili veliki iskorak i veliki napor da oni to nama priznaju. Tako da ne vidim argument i razlog, možda smo mogli dobiti više. Mi smo tražili maksimum, ono što smo dobili, to smo morali prihvatiti. Dakle, zaista smo išli izvan onog roka Europska unija. I pregovaračima sa kontra strane je jako teško braniti pred Vijećem, odnosno prema svim članica, zašto bi sada Republici Hrvatskoj dozvoliti do 2025. kada je već 2003. godine Republika Hrvatska potpisivanjem Sporazuma stabilizaciji i pridruživanju, koji je međunarodni ugovor iznad svih naših domaćih ugovora, bila obavezna ukinuti te potpore, odnosno ne ukinuti, nego uskladiti ih sa potporama Europske unije, do danas to nije bilo napravljeno, a sve slobodne zone su itekako znale da će to morati, one su pripremljene, već godinama znaju da će jednoga dana morati doći kraj, da netko tko ništa ne ulaže, koji ima jednog zaposlenog i bavi se nekakvim prepakiravanjem, da će moći cijeli život koristiti poreznu olakšicu od 50%. To nije fer ni prema našim poduzetnicima. Mi imamo poduzetnike u 250 poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj koji imaju čak i veće investicije, nego nego što su investicije u slobodnim zonama i nemaju pravo, dakle nisu imali pravo na 50% oslobođenja, iako su zaslužili, iako zapošljavaju i većim recimo poduzetničkim zonama oko 18 tisuća zaposlenih ljudi. Tako da se zaista mora i značiti ti kriteriji u davanju državnih potpora potpora i poreznih olakšica, a slobodne zone ostaju i dalje one zone, gdje nema plaćanja carine do ulaska u Europsku uniju PDV-a, nakon ulaska u Europsku uniju isto pitanje carine, kada postanemo zajedničko tržište, znači samo za one robe i postupke roba koje dolaze iz nekih trećih zemalja,

ja još jedanput ponavljam i sami ste rekli u svom izlaganju, Ministarstvo gospodarstva je tražilo. Ja još jedanput ponavljam, Ministarstvo gospodarstva je tu korektno odradilo svoj dio posla. Sami ste rekli da unijom, kada su u pitanju porezi, vodi Ministarstvo financija. Ja sam rekao jasno i glasno, poziciju koju smo mogli iskoristiti, a govorim o oslobađanju poreza na dobit, ja ne govorim o PDV-u. Nešto što smo potpisali ugovor i što imamo obvezu, nešto što je mutno u smislu izvršavanja obveze, nešto što smo mogli iskoristiti, a nismo iskoristili, a nismo ni zatražili, ako nešto ne tražiš, onda ne možeš iskoristiti. Prema tome, u tome je bio moja konstatacija, a u svakom slučaju ovo što vi radite u Ministarstvu gospodarstva, to podržavam. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Ja ću govoriti malo drugačije, no što je govorio klub HDZ-a ili državna tajnica. Pa ovako nekako, počnimo redom. Što je bit ovog zakonskog prijedloga? Ovdje se kaže da u Republici Hrvatskoj aktivno je ukupno 13 slobodnih zona u kojima je zaposleno 7 tisuća 620 radnika. Ukupna ulaganja u zone iznose milijardu 953 milijuna kuna, dok je intenzitet iskorištenosti poreznih povlastica u razdoblju 2001., 2005. izuzetno nizak, svega 1,16%, odnosno 188,5 milijuna kuna u odnosu na iskorištene porezne povlastice svih obveznika poreza na dobit u Republici Hrvatskoj, koje iznose 2,39%, odnosno 387 milijuna kuna. Nadalje, unutar područja slobodnih zona posluje negdje oko 350 korisnika. Zašto je taj zakon loš? Mi smo taj zakonski prijedlog mijenjali 2005. i mi smo tada tvrdili da smo de facto sa ovim zakonom, znači 2005. izmislili toplu vodu, a sada 2008. ponovo tvrdimo da smo izmislili ne valjda toplu, nego sada mljačnu vodu. Kako funkcioniraju s druge strane slobodne zone, ja mislim da bi svaki predstavnik Ministarstva gospodarstva trebao ići to vidjeti u Kinu. Upravo tako, mislim da bi i naše Ministarstvo gospodarstva, pa i oni koji odlučuju o gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, trebali učiti od komunističke Kine. Zašto? Samo jedan banalan podatak. Nije to banalan, to je izuzetno ozbiljan. Kina izvozi u Hrvatsku negdje oko milijardu 600 milijuna dolara raznih roba. Naš izvoz u Kinu je oko 20 milijuna dolara, milijuna dolara, nešto iznad 20 milijuna dolara. Znači, robna razmjena jedan naprema osamdeset u korist komunističke Kine. E, sad što je bit u ovom zakonu? Mi u ovom zakonu smanjujemo poreske olakšice. Ne znam da li je potrebno to ponovo napominjati za sjeverno-zapadnu Hrvatsku, onda za središnju-istočnu Hrvatsku, odnosno za Grad Vukovar itd. i sada da ja ne govorim o tim stopama od-do i godinama, zato jer je to jako striktno ovdje propisano, ovdje želim međutim reći sljedeće. Gdje je bit? Hrvatska država potpisala je dugoročne ugovore na rokove od 15 do 25 godina kako bi privukla jasno taj kapital u slobodne zone. Od prilike je tim investitorima rečeno sljedeće, dođite uložite i imat ćete najmanje 25 godina određene olakšice kod Ne samo da im je rečeno da će imati određene poreske olakšice, nego je to jasno nedvosmisleno i precizirano u tim ugovorima koji su nota bene ovjereni kod javnih bilježnika i tome slično. E sada dolazi 2008. godina, hrvatska Vlada nešto pregovara sa Bruxellesom i sada se ovaj zakon mijenja. Istina je, mi imamo relativno malo ulagača u tim slobodnim zonama, tu negdje 350, znači investitora, svega 7 tisuća 620 zaposlenog. Znači ovaj postojeći zakon a ovaj koji slijedi je još gori. Ili Hrvatska svejedno, nije tako atraktivan ako je riječ o zakonu, ako je riječ o Hrvatskoj, Hrvatska nije tako atraktivna za ulaganje, za ulagače, mi to moramo jasno shvatiti. Biti će vjerojatno još gore, bruto društveni proizvod u ovoj zemlji opada, opada jasno i u zemljama našeg okruženja i bojim se da će dio toga kapitala početi bježati a da će u Hrvatskoj dolaziti samo monopolisti koji će imati interes preuzeti naše monopole od HEP-a pa nadalje. Sada, šta se dalje dešava. Naši ulagači u tim slobodnim zonama, nije bitno odakle su oni došli, završili su investicije, negdje su, možemo reći na početku gospodarskog ciklusa i sada im država kaže, mijenjamo vam uvjete poslovanja, ono što smo prije potpisivali ili dogovarali, pa to je bila samo jedna mala neslana šala. Međutim, ja se usuđujem reći da takve šale, šale takvoga tipa nisu jedno ozbiljno ponašanje, to ne može biti jedna državna ili državnička politika. Mi smo gospodo mijenjanjem tih dispozicija defacto prevarili ulagače a to nije ni pošteno ni perspektivno, to jednom to jednom riječju nije mudra politika. Da sam u pravu svjedoče i prosvjedi Udruge hrvatskih slobodnih zona, oni ne samo da staju na tome da su prevareni nego oni se čak i boje tužbi raznih ulagača jer svi oni kažu imaju potpisane ugovore sa hrvatskom Vladom, da li će tih tužbi biti, ne znam, vjerojatno neće biti. Iskorištenost potpora, rekoh relativno je mala, ali još jedanput reći ću, posve otvoreno to ne može biti jedna državnička državnička politika, danas nešto možeš a sutra to isto više ne možeš. To vodi jednoj pravno nesigurnosti a to zasigurno nije dobro. S druge strane, znamo da su slobodne zone trebale biti jedan ključ, kako da ga nazovem regionalnog razdoblja, npr. jednoga Vukovara, jednoga Osijeka, a sada doduše 2017. i jedan Vukovar biti će izjednačen sa ostalim ulagačima u drugim krajevima Republike Hrvatske kao što je govorio moj prethodnik tu sjeverozapadne Hrvatske, to će biti 2014. godine. Istina je i ta da u bruto društvenom proizvodu slobodne zone ne sudjeluju niti sa 1%. Točnije 0,7%, ali bez obzira na sve, po mom sudu ugovor, pogotovo ako iza njega stoji Vlada trebala bi biti svetinja. Istina je, ovo što nam je rekla državna tajnica, na tom zakonu inzistira Europska unija. S druge strane jedan dobar dio kapitala u tim slobodnim zonama je upravo kapital iz Europske unije. I sada zar ne bi bilo logično po mom sudu da je netko pokušao objasniti Bruxellesu recimo jednu poziciju Vukovara, istočne Slavonije, šta ja znam grada Osijeka itd., itd., da se je pokušao potruditi i reći kroz koje strahote su prošli ti krajevi, koja su se rušenja, razaranja tamo dogodili, koliko je bilo protjeranog stanovništva, kakve probleme ti prostori imaju sa povratkom tim međunacionalnim tenzijama itd., itd.. Jasno je, ne znam, u svim tim pitanjima ne mora brinuti neki gospodarstvenik koji dolazi i ulaže, ali mislim da o svemu tome moraju brinuti političari koji imaju mandat hrvatskih građanina. Zašto se s druge strane zakon mijenja? Pa zato jer Europa predviđa olakšice po statističkim regijama a ne po ex-teritorijalnim zonama. Nama u Istri, ja bih se čak usudio reći ovakav zakonski prijedlog na neki način odgovara, ali generalno gledano to ne odgovara onim sredinama gdje se te zone u Hrvatskoj nalaze. Znači moj bi prijedlog bio ispoštujmo postojeće ugovore za postojeće slobodne zone, odnosno poduzetnike koji rade u tim zonama. Nakon toga vjerojatno budućih zona više u Hrvatskoj više i idemo u pravcu te, za druge korisnike, znači idemo u pravcu onda europske regulative. Ja mislim da bi to bio jedan kompromis. Ali što je zapravo možda i bit jednog ovakvog zakonskog prijedloga kada razgovaramo sa ljudima koji vode slobodne zone. Oni misle da je bit zapravo nerazumijevanje deviznog inspektorata kako funkcioniraju zone. Naime devizni je inspektorat a ne Europska unija tražio da se u slobodnim zonama ne može poslovati ako nema podružnice u Hrvatskoj. I ti isti devizni onda inspektori pokazuju jedno potpuno nerazumijevanje i funkcioniranje slobodnih zona jer smisao slobodnih zona je da u njima roba slobodno mijenja vlasnika a carine i porezi se plaćaju jasno nakon izlaska iz te zone. na svaku takvu transakciju trebalo voditi knjigovodstvo, trebalo bi jasno plaćati porez a roba, ne znam na jednome brodu, u vanjskim vodama i po deset puta promijeni vlasnika dok recimo dođe do svog odredišta. Nerezidendi su koristili usluge naših špeditera, oni su koristili usluge naših skladištara, distributera i na taj način, htjeli mi to priznati ili ne ipak doprinosili razvoju ove zemlje, a s novim zakonom bojim se ili oni se boje da bi oni mogli otići negdje drugdje, kamo, u pravilu preko granice, u naše susjedstvo, gdje vjerojatno u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, itd.. Ali prije svega ovaj Srbiju, da se razumijemo, nemam ja ništa protiv Srbije, dapače, meni je drago da našeg kapitala tamo ima. Čini mi se da je prošle godine Hrvatska, da su hrvatska ulaganja u Srbiji bila odmah iza Švicarske i to je dobro jer se na taj način potiče izvoz. Na taj način se mijenja taj, ta negativna platna bilanca i da ne govorim o svemu drugome što, čemu doprinose takve investicije i onda doista kada znamo koji efekt se može ovdje ostvariti nije korektno da se na nekim trgovima kao ovdje u Zagrebu skandira ono što se skandiralo: «Ubi, ubi Srbina» na Thompsonovu koncertu i sad taj isti Thompson usprkos protivljenju gradonačelnika u Umagu, Umaga dolazi i u Istru i pitanje što će, odnosno … /Govornik što će se tamo zbivati. Inače slažem se sa Sanaderom da je taj koncert u Zagrebu bio kontraproduktivan, a ovo u Istri što se može dogoditi može biti i jedna ozbiljna provokacija i to treba reći. Inače ovaj zakon ono po mom sudu, po sudu IDS-a je kontraproduktivan i mislim da nam u ovom trenutku u jednom ovakvom obliku nije trebao. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih netočan navod gospodina Kajina koji je konstatirao da s obzirom na ugovore koji su potpisani između koncesionara i korisnika slobodnih zona odnosu na prava koja su definirana ugovorom i ovo novo prema zakonu dakle da je to jedna neslana šala, jelda. Dakle nije točno. Naime svi oni koji su na osnovi svojih ulaganja, investicija iznad milijun kuna trebali realizirati određene potpore oni će te potpore realizirati do 2016. odnosno 2017. godine ali ne više sukladno Zakonu o slobodnim zonama nego na osnovi Zakona o poticanju ulaganja. I isto tako ne mogu ugovori između koncesionara i korisnika slobodne zone biti iznad zakona i ne može nitko ugovorom determinirati gospodarsku politiku Vlade pa tako ni poticajne mjere. Hvala Tajana** Hvala lijepo. Jedno malo pojašnjenje. Dakle članak 37.a i b se odnosi na smanjenje dakle porezne olakšice za sadašnje korisnike slobodnih zona koji su u slobodnim zonama a recimo nisu vršili ulaganja. A takvih je zaista malo. Dakle svi oni koji su vršili ulaganja njima će se obračunati i materijalna imovina i nematerijalna imovina ulaganja i isto tako sva nova radna mjesta dakle za cijelo vrijeme dok su u slobodnoj zoni dakle za svako otvoreno novo radno mjesto dvije godine bruto plaća, dakle za svako otvoreno radno mjesto će im ulaziti kao investicija. Što do sada to nije bilo. Dakle oni će do 2016. odnosno do 2017. godine iskoristiti to svoje pravo. Recimo neki dan sam imala razgovor sa jednim velikim korisnikom, neću sad spominjati, koji je imao velike investicije preko 200 milijuna kuna. Znači on je trebao milijarde ostvariti i dobiti da bi on u 5 godina uspio izrealizirati svoje olakšice temeljem Zakona o slobodnim zonama u visini od 100% i oni su zadovoljni, je njima sada to omogućeno da 2016. godine. Njima su veće olakšice dakle koje će dobiti temeljem ulaganja, prava na ulaganja koja su imali sada znači sa ovim produžetkom nego što su to imali do sada. Nama je upravo cilj jer Zakon o poticanju ulaganja lijepo kaže da svi oni investitori i ulagači koji ulažu u područja kao što su Vukovar, kao što je cijela Dalmacija dakle ta regija imaju veće olakšice porezne nego što su to znači u centralnoj Hrvatskoj. Dakle oni će i po novom Zakonu o slobodnim zonama isto tako imati puno veće olakšice. Ono što vas muči vjerujem je ovaj dio članka 37.a, to se odnosi na sadašnje korisnike koji nisu vršili ulaganja. Oni dakle imaju opciju da li će, da li će izračunati sva ulaganja i da im se po dosadašnjim ulaganjima prizna do 2016. sve te olakšice ili ukoliko nisu ulagali imat će pravo do 2014., 2016. odnosno 2017. ovisi iz kojeg dijela Hrvatske dolaze dakle gdje je slobodna zona, iskoristiti onaj dio prava od 50 sa degresivnim smanjenjem ako ništa ne ulažu. Nama je cilj da svi korisnici slobodnih zona i sadašnji i budući ulažu u slobodne zone, da zapošljavaju nove djelatnike i zato će im država dati potporu. Nećemo davati potporu nekome tko ne ulaže i ne zapošljava što i nije cilj. Jedan još odgovor vezano na ugovore. Dakle Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo gospodarstva nema potpisane ugovore sa korisnicima zona. Sa korisnicima slobodnih zona ugovore imaju potpisani koncesionari kojima je država dala koncesiju za područje otvaranja slobodne zone. Ja imam kod sebe jedan ugovor između koncesionara jedne slobodne zone i korisnika slobodne zone koji u članku 7. kaže: «Ukoliko se promjene fiskalni propisi glede koncesionara korisnik može obavljati i dalje djelatnost ali pod općim uvjetima važećim u Republici Hrvatskoj.» Dakle ovaj ugovor o koncesiji gdje se korisniku slobodne zone dakle daje pravo, da je znači da je u slobodnoj zoni, da koristi olakšice koje su u tom trenutku važeće u Republici Hrvatskoj. Nitko ne kaže da 30 godina se neće neki propis promijeniti. Ali upravo stoga su ugovori tako koncipirani između koncesionara. Drugo je ako je neki koncesionar u ugovor stavio olakšice što naravno nije smio napraviti jer koncesionar ne može korisniku slobodne zone obećati da će mu 50, da će ga 50% osloboditi poreza. Dakle mislim da nema osnove temeljem ovakvih ugovora za tužbe, a svi korisnici dakle slobodnih zona koji imaju po Ustavu pravo na povrat iz poticanja ulaganja znači sa osnova poticanja ulaganja će sve svoje olakšice i benefite koje su temeljem starog Zakona o slobodnim zonama moći iskoristiti temeljem ovog novog zakona. Izmjene još, dodatak, Izmjene zakona 2005. nisu bili vezani uz olakšice. One su bile vezano samo uz izmicanje jednog dijela u druge zakone. Dakle nekada je u Zakon o slobodnim zonama stajalo pitanje carina, pitanje PDV-a. To se 2005. izuzelo i stavilo u Zakon o carinama gdje postoji posebno poglavlje vezano za slobodne zone, a isto tako pitanje PDV-a koje je u porezni zakon, Zakon o PDV-u unešeno koji se tiče slobodnih zona. Mi smo ove godine u ove izmjene vratili dio koji se odnosi na PDV upravo zato da bi korisnike slobodnih zona osigurali do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i do daljnjih pregovora kada će to Republika Hrvatska kao članica moći tražiti izuzeća upravo zato da ih od toga zaštitimo. Evo hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo što se tiče onog radnog dijela stručnim službama ministarstva ja mislim da možemo pohvaliti ove izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama, stručno zaista pohvaliti jer su kao rezultat političkih pregovora sa Europskom unijom i usklađenjem sa pravnom stečevinom ja sam siguran izvukli od političkog rezultata najbolje ono što su mogli. Ali potpuno se slažem sa kolegom koji je govorio o pregovorima, o političkim pregovorima, a vezano za slobodnu zonu. Naši pregovarači su bili tu slabi i polučili su slabe rezultate. Zbog čega mi nismo dobili primjerice status Poljske ili Češke i grace razdoblje od 7 ili 9 godina. U Poljskoj je bilo osamdesetak negdje slobodnih zona. Sada ih ima proizvodnih negdje 7 ili 8. Prema tome, moja temeljna zamjerka mislim da su što se tiče slobodnih zona pregovarači u pregovorima usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije ovdje itekako zakazali. Uostalom, u materijalu koji imamo pred sobom ovaj materijal je na neki način pun hvale za rezultate slobodne zone ili 13 slobodnih zona koliko ih ima u Republici Hrvatskoj. Da pođemo da je Zakon o slobodnim zonama donesen '96. godine, da danas imamo 13 zona u Republici Hrvatskoj. Dakle, o zaposlenosti govorimo o direktnim zaposlenima negdje oko 7600, ulaganja na razini 2 milijarde kuna. Ali i ovdje se ističe ono što je važno i ono što je barem meni izuzetno bitno i ključno, a to je da treba istaknuti kaže izuzetno bitan značaj slobodnih zona za ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i posebice učinke na ravnomjeran regionalni razvoj Republike Hrvatske koje slobodne zone imaju. Pa se onda kaže, dakako da imaju. Imaju učinak posebno na one regije i na one krajeve u Republici Hrvatskoj sa niskim bruto društvenim proizvodom u odnosu na Europsku uniju. Prema procjenama sadašnjeg korisnika slobodnih zona u narednom razdoblju planiralo se otvoriti 2000 do 3000 novih radnih mjesta. E sada, za mene je nevažno da li postoje ugovori. Čuli smo da oni ne postoje sa Vladom Republike Hrvatske, odnosno ministarstvom i onima koji koriste, korisnicima slobodnih zona. Ono što je daleko važnije, a mislim da to nitko ne može poreći niti negirate, ovim izmjenama i dopunama zakona bitno se mijenja poslovanje korisnika slobodne zone. To je nešto što je očita činjenica posebno u dijelu plaćanja poreza na dobit. Dakle, sa pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju korisnici slobodne zone plaćaju PDV. Ali želim naglasiti da su oni koji su ušli u slobodnu zonu, da su sasvim sigurno računali na stabilnu državu, na državu, tu mislim na Hrvatsku, na državu u kojoj se zakoni ne mijenjaju svake godine ili nakon dvije, tri ili četiri godine. To su poslovni subjekti, investitori koji su došli ili izvana sa svojim kapitalom ili unutar Hrvatske upravo u slobodnu zonu zbog olakšica, zbog pogodnosti i takav su imali i poslovni plan. E sada, ovakvim izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama oni će taj poslovni plan sasvim sigurno morati mijenjati. Ovdje se govori da je izuzetno nizak intenzitet iskorištenosti i poreznih povlastica u razdoblju od četiri godine i tu se i potvrđuje statističkim podacima, ali ne svugdje. U istočnoj Slavoniji, konkretno u Osijeku djeluje slobodna zona Osijek. Šest osnivača slobodne zone su bili prije 11 godina. Slobodna zona Osijek ima ugovor o koncesiji na razdoblje od 25 godina potpisan sa ministarstvom i ona od '98. godine tamo negdje od lipnja '99. zapravo djeluje i radi. Ona posluje po Zakonu o slobodnim zonama. Dakle, trenutačno važećem zakonu i ugovora o koncesiji. Ima do sada 235 potpisanih ugovora o obavljanju djelatnosti odobrenih od carine, odnosno carinske ispostave Osijek, tada Osijek i to ima ugovore potpisane za cijelo vrijeme trajanja koncesije. Dakle za 25 godina. Ne govorim o ugovorima sa ministarstvom ili sa Vladom. Ugovor koji je potpisan sa slobodnom zonom Osijek. Naravno da su korisnici slobodne zone te ugovore na 25 godina potpisali temeljem svoga plana, temeljem plana ulaganja i naravno da su ga potpisali temeljem zakonskih odrednica po kojima su imali povlastice i na koje su računali da će imati povlastice. Oko 10 od onih 235, oko 10 korisnika slobodne zone u Osijeku itekako su velika financijska sredstva izdvojili za infrastrukturu slobodne zone i time su stekli ona prava isto tako povlastica temeljem ulaganja. Isti je broj otprilike desetak koji su temeljem postojećeg zakona koristili pravo neplaćanja poreza na dobit u punom iznosu, odnosno 50% od propisane stope. Dakle, dosadašnja funkcija slobodne zone bila je omogućit korisnicima da sukladno zakonu pod istim uvjetima obavljaju djelatnost koristeći povlastice, postojeće povlastice poreznog i carinskog sustava. Temeljem podataka iz slobodne zone Osijek, ali i iz nadležnih ministarstava u slobodnoj zoni Osijek zaposleno je preko 1000 ljudi, uloženo je blizu 400 milijuna kuna u investicijska ulaganja što iznosi negdje 20,2% sveukupnih ulaganja u 13 poslovnih zona u Republici Hrvatskoj je istodobno ovih 20,2% su i najveća ulaganja u slobodnu zonu, dakle slobodna zona Osijek, najveća ulaganja ima u Republici Hrvatskoj. Isto tako u slobodnoj zoni Osijek, a sukladno dosadašnjem zakonu korisnici su iskoristili 67% povlastica, povlastica, ukupnih povlastica, što drugim riječima znači da je slobodna zona Osijek ispunila postavljene ciljeve, naravno oni mogu biti još i bolji. Da su investicijska ulaganja bila 400 milijuna kuna, da je više od tisuću direktno zaposlenih, a preko 3 tisuće indirektno u ovoj slobodnoj zoni, a kada govorimo o izvozu u sastavu slobodne zone Osijek, tu radi jedan od najvećih izvoznika, najveći u Osječko-baranjskoj županiji, a inače 7. izvoznik u Republici Hrvatskoj sa izvozom od milijardu i 80 milijuna kuna za 2005. godinu. U 10 godina poslovanja osnivači i sama slobodna zona Osijek uložile su u prostor na kojemu rade oko 25 milijuna kuna. U ovom trenutku se vrši otkup zemljišta kako bi napokon bili razriješeni imovinsko-pravni odnosi i omogućena gradnja prvih proizvodnih green field investicija u Osijeku. Naime, daleko su poodmakli razgovori i dogovori, a konačno vrlo blizu potpunog usuglašenja sa primjerice Bio etanolom, sa Arvijem, ali ja vas uvjeravam da su ti ljudi računali na dosadašnje povlastice koje je omogućavao ovaj zakon. Oni nisu računali, a naravno da će računati na Zakon o poticanju ulaganja, na Zakon o poticanju ulaganja, ali su računali i na povlastice koje sadašnji Zakon o slobodnim zonama ima. Ja vam mogu prenijeti, vi možete kazati da je to isto, možete sada reći da će njima biti te povlastice veće, ali ja vas uvjeravam da ti ljudi itekako računaju i da kažu, pa slušajte, nama se uvjeti mijenjaju, naše investicije su upitne. Ja vam govorim o direktnim razgovorima sa ulagačima, ne o proračunima u Ministarstvu financija, u carinskoj upravi, Ministarstvu gospodarstva nego sa onim s kojima direktno pregovarate da li će ući u slobodnu zonu Osijek ili ne i pod kojim uvjetima. Ovo što se sada događa značajno remeti poslovne planove ulaganja i dovodi pod upitnik da li će ove investicije u Osijeku, odnosno u slobodnu zonu Osijek uopće doći. Da ne govorimo o funkcioniranju slobodne zone Osijek kada ovaj zakon stupi na snagu. Naime, već sada je kad se razrješuju vezano za otkup zemljišta ulaganja same slobodne zone su negdje oko 15 milijuna kuna. Ugovor o koncesijama je potpisan, ali ugovor koji je potpisan, opet se vraćam temeljem sadašnjeg Zakona o slobodnim zonama gdje su investitori računali na povlastice i gdje su bili spremni koncesiju platiti puno više nego sada kad budu morali raditi po ovim uvjetima, naravno ukoliko Sabor ovo prihvati izmjene i dopune ovog Zakona o slobodnim zonama. Dakle, poslovni odnosi na relaciji slobodna zona i korisnici slobodne zone sasvim sigurno da će se ovim zakonom promijeniti i da će koncesija biti značajno manja. Posebno bih ponovio u očitovanju saborskog Odbora za gospodarstvo u kojem se kaže iz ovoga materijala, u kojem se kaže, citiram "da je u uvodnom izlaganja predstavnica predlagatelja obrazložila razloge podnošenja ovog zakonskog prijedloga, a u odboru dostavljeno mišljenje od Hrvatske gospodarske komore izneseno je da će tvrtke korisnici u postojećim slobodnim zonama stupanjem na snagu ovog zakona imati bitno izmijenjene uvjete u odnosu na uvjete pod kojima su se odlučili za investiranje i poslovanje u slobodnim zonama, a koji uvjet su sadržani postojećim ugovorima, naravno između korisnika i samih slobodnih zona." Prema tome, uvjeti u ovim izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama značajno su različiti u dosadašnjim odrednicama, posebno u dijelu pogodnosti investitorima u slobodnim zonama. Prema tome, kada se već išlo na ovakve izmjene i dopune pod pritiskom Bruxellesa ili zbog slabosti naših pregovarača sa pregovaračima Europske unije, onda mislim da se trebalo povesti računa i da je Vlada, odnosno nadležno ministarstvo trebalo predložiti određena financijska sredstva da se amortiziraju, evo upravo ovi financijski aspekti nepovoljnijih uvjeta koji će investitori imati u slobodnim zonama. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa naime, ispravio bih netočan navod gospodina Šišljagića koji je konstatirao da ovi strani ulagači, dakle Arvij, Bio etanol itd. dakle dakle svjetske marke, jel da, da su isključivo im je motivacija bila postojeći Zakon o slobodnim zonama što nije točno. To su svjetski igrači koji su itekako upoznati i sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan prije nekoliko godina, dakle ove stvari i obveze oko slobodnih zona idu od 2003. godine i isto tako znaju da se priključujemo Europskoj uniji, znaju koja su tamo pravila ponašanja, a ja mislim s druge strane da je jedna od najvećih motivacija bila upravo blizina riječne luke, Zakon o poticanju ulaganja i beneficije na koje računaju oko lokalne samouprave. Hvala lijepo. Evo, htjela bih komentirati vezano na pregovarače da nisu vodili brigu o tome kako je to bilo u drugim zemljama Europske unije, i te kako smo vodili. Mi smo imali primjer i Litve, imali smo primjer i Slovenije i primjer Poljske koja od 70 slobodnih zona ostavila 7 i koje su se sve isto tako morale uskladiti sa smjernicama o regionalnim potporama uniji imate 24 slobodne zone koje posluju po istim ovakvim uvjetima kao što će poslovati slobodne zone u Republici Hrvatskoj jer za sve vrijede jednaka pravila. Recimo, u Litvi od, ne znam 15 slobodnih zona ostavili su jednu i za jednu jedinu su napravili grand shemu. Samo za tu zonu, a grand shema je napravljena prema smjernicama regionalnih potpora. Tako da itekako su pregovarači, itekako kada se izrađivao ovaj zakon se vodila briga o tome da primijenimo iskustva drugih zemalja, Slovenija je svoje slobodne zone ukinula, onda dakle nema niti jednu slobodnu zonu, već carinsko skladište. Isto tako, mi u budućnosti možemo razmišljati da li mi u Hrvatskoj uopće trebamo 13 slobodnih zona. Mi smo od svih 13 ostavili 13 sa pravilima koja su pravila ponašanja prema regionalnim potporama i smjernicama razmisliti o tome pa vidjeti ako nam je od strateškog značenja recimo su nam luke ili nam je slobodna zona Varaždin pa ćemo onda još dodatno za te slobodne zone osmisliti neke extra grant sheme što je moguće, ali zakon je jedno, a posebne grant sheme za određene slobodne zone su drugo. Tako da Poljska je dobila 9 godina prijelazno razdoblje. Ako uzmete u obzir da u gradu Vukovaru koji nam je dobio najduži prijelazni rok je 2017. a danas je 2008. godina, to je isto 9 godina. Dakle mi smo itekako vodili računa i brige i uspoređivali se sa drugim zemljama i u pregovorima, jer sam osobno učestvovala u pregovorima upravo o ovom zakonu o slobodnim zonama koje vjerujte nije bilo olako dobiti ovo sve što smo dobili. Jer explicite je rečeno 2003. potpisali ste Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, imali ste vremena to sve prilagoditi, danas je već 2008. godina. Znači od 2003. do 2008. bilo je vremena uskladiti potpore sa pravilima potpore Europske unije, ali mi smo još od 2008. uspjeli dobiti do 2017. što zaista mislim da je izuzetan uspjeh. Što se tiče stranih investicija, nama svakodnevno dolaze investitori u ministarstvo i moram reći da je sadašnji Zakon o poticanju ulaganja koji je isto tako usklađen s regionalnim smjernicama Europske unije, itekako poticajan jer daje i nudi čitav niz poticaja poticaja stranim investitorima. Tako da svi oni koji ulažu u slobodne zone uz sve poticaje koji su im omogućeni temeljem Zakona o poticanju ulaganja naravno imaju, zašto slobodne zone? Ne ulazi se u slobodne zone samo zbog državnih potpora, poreznih olakšica zato što si u zoni, nego zato da robu koju proizvodiš, proizvode dakle da na njih ne plaćaš carinu. To je osnovni bit slobodnih zona. Znači, carine i porezi i naravno još dodatno ukoliko se stimulira sa olakšicama iz budžeta tzv. državnim potporama. Dakle, slobodne zone su zamišljene kao bescarinske zone dakle gdje se ne plaća carina. To je osnovni bit slobodnih zona. A svaki investitor bilo da se tu ne možemo uopće raditi razliku između stranih investitora i domaćih investitora, jer naši domaći poduzetnici su mogu reći u ovom trenutku čak i jači nego neki strani investitori koji dolaze u Republiku Hrvatsku. I zašto njima ne dopustiti da koriste olakšice i potpore temeljem svojih ulaganja jer to im je pravo, a slobodne zone su zna se slobodne zone gdje su olakšice carinske, gdje se proizvodi roba bez carine, znači dok ne izađe iz Republike Hrvatske plus još dodatne sve olakšice što se omogućavaju temeljem Zakona o poticanju ulaganja. A svi oni koji su imali pravo na ulaganje u slobodnim zonama, još jedanput ponavljam, svi korisnici slobodnih zona će imati iskoristiti i moći iskoristiti to pravo od svojih ulaganja. I cilj nam je zaista sve korisnike zona i sve investitore da kažem natjerati da ulažu, da zapošljavaju nove ljude i zato će dobiti potporu. Nema razloga da netko dobije potporu ukoliko ne stvara novo dodanu vrijednost, ukoliko ne zapošljava i ukoliko ne otvara nova radna mjesta. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. **Šišljagić, Vladimir (HDSSB)** U jednom trenutku državna tajnica je ustvrdila da su slobodne zone zamišljene kao kroz carinske olakšice. Slobodne zone prije svega nisu zamišljene, Zakon o slobodnim zonama je donesen '96. godine i one su točno određene zakonskim odrednicama koji se, ja se slažem, tiču i carine, ali se tiču i PDV-a, tiču se i poreza na dobit i reguliraju puno tih odnosa koji čine zapravo povlastice investitorima u slobodnim zonama, dakle ne isključivo carine. i 20. Isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja očito, za razliku od većine onih koji su dosad raspravljali o slobodnim zonama, ne dijelim oduševljenje sa tim slobodnim zonama. Iz obrazloženja ovog, intervencije u zakonu vidljivo je da u Hrvatskoj imamo 13 slobodnih zona u kojima je zaposleno 7 tisuća 620 ljudi. Ja sam, ne imajući ove podatke, mislio da je tu barem 50 tisuća ljudi u pitanju sa nekoliko tisuća poduzetnika, a zapravo je vidljivo da je svega 350 korisnika koji u prosjeku zapošljavaju 77 zaposlenih. Sada nema tu podataka, a mene bi doista interesiralo koliko je država do sad što oslobađanje, što poticaja po jednom zaposlenom dala u tim slobodnim zonama. Koliko jedno radno mjesto u toj slobodnoj zoni košta u odnosu na ono radno mjesto koje nije u slobodnoj zoni? I možda jedini dobar podatak je da je preko 50% korisnika u tim slobodnim zonama oni koji se bave proizvodnom djelatnošću. Velika vika, česte promjene propisa, natezanja za svega 7 tisuća 620 radnih mjesta uz ovolike velike i poticaje i oslobađanja ili otpisa određenih obaveza. U obrazloženju nadalje piše da su korisnici poduzetnici u slobodnim zonama iskazali "izuzetnu učinkovitost u projekciji bruto dobiti po poduzeću i zaposlenom". Dakle izuzetna učinkovitost u projiciranju, u projekciji bruto dobiti, a jesu li toliko izuzetno učinkoviti i u ostvarenju bruto dobiti? U projekciji su korisni. Naime, volio bih imati i informaciju kada bi se njima obračunao kompletni porez na dobit kojega bi plaćali da nisu u zoni kao i PDV, da li bi bili toliko i tako izuzetno učinkoviti pa čak i u samom projiciranju? Dodatno tome zabrinjava me činjenica da je dio tih korisnika zapravo konkurent našim poduzetnicima iz poduzetničkih zona, jer smisao takvih zona unutar Europske unije za kojih je ako se ne varam ukupno 16 u cijeloj Europi 16 je zona izvoza ili izvozna zona u kojoj se proizvode proizvodi namijenjeni za izvoz u treće zemlje, a ne za tržište Europske unije, a napose ne za domaće tržište, napose ne za domaće tržište, jer time bi dakle, ako poduzetnici iz ovih zona rade proizvod za domaće tržište, stvaramo nelojalnu konkurenciju ostalim poduzetnicima. I po meni, jedina budućnost i u Hrvatskoj tih ili takovih zona, mora biti izvoz, i moramo ih naprosto nazvati izvozne zone, zone za izvoz. I tada poticaj i tada oslobođenje poreza na dobit, pa i PDV-a, a posebice za robu koja iz Hrvatske ide u zonu ili iz zone u Hrvatsku, ne samo u Europsku uniju, mene posebice interesira ovo, dakle unutar promet, unutar teritorija Republike Hrvatske bi imao smisla, jer bi bio u funkciji izvoza. Ja ne mogu sada iznositi podatka, nisam ih našao, ali od ovih 350 korisnika, koliko je njih isključivo izvoznik, a koliko se njih svojim proizvodima pojavljuje i na hrvatskom tržištu. I uvjeren sam, kada bi njima obračunali porez na dobit i PDV, u svom poslovanju ne bi bili ništa uspješniji od ostalih poduzetnika, a s druge strane, cijela zajednica, cijelo društvo i država, odricala se dio prava na koje je imala za naplatiti, davali im potpore, da bi na kraju ispali da nisu bili izvozno orijentirani i da su radili još nelojalnu konkurenciju. Dakle, nemojmo se zavaravati, kukati i plakati nad njihovom sudbinom, jer njihova budućnost mora biti okrenuta ka izvozu, inače nema smisla, ni potrebe, da slobodne zone u Hrvatskoj postoje. I sljedeće, i ovaj zakon je dokaz, da sam bio u pravu kada god sam upozoravao, da podjela Hrvatske na tri statističke regije će imati negativne posljedice na gospodarstvo sjevero-zapadne Hrvatske, zbog toga što je taj dio Hrvatske zajedno sa Gradom Zagrebom smješten u istu regiju, da podaci, odnosno bruto društveni proizvod i svi ekonomski pokazatelji Grada Zagreba tu regiju umjetno dižu i približavaju podacima, odnosno standardima koje objavljuje Eurostatu. I evo dokaza, u članku 4. ovih izmjena, kada su u pitanju početna ulaganja, pravo granica dopuštenog intenziteta potpora uz zalaganje propisano kartom regionalnih potpora. I to je neminovno, to se zna. I to nije nikakva novost, niti čudo. Međutim, ja vas podsjećam da ta karta regionalnih podjela je donijeta i objavljena u "Narodnim novinama" i da kada počinjemo primjenjivati tu kartu regionalnih potpora i na ostale potpore, ne samo slobodne zone, nego recimo ako se Vlada konačno smiluje tekstilnoj industriji, pa krene s određenim potporama tekstilu, da će se i u tim potporama morati poštivati karta regionalnih potpora, koje su u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj najmanje, a s druge strane 75% zaposlenih radnika ili radnica u tekstilu je u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj. Drugi dokaz, članak 5. koji najjasnije i najpreciznije navodi, slobodne zone u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj od 2014. su u potpunoj obavezi plaćanja poreza na dobit. Ostale u ostalim dijelovima Hrvatske, tri godine kasnije. Ovdje kod slobodnih zona, to je razlika tri godine. Potpora u poduzetništvu, potpore u poljoprivredi, karta regionalnih potpora je svetinja, ako ćemo poštivati Zakon o potporama. I u svakoj budućoj potpori, u svakom drugom pomaganju države, gospodarstvu regija sjevero-zapad zajedno sa Zagrebom, biti će ta koja će ili ostvarivati niža prava, ili će ispadati iz prava potpora, ali i korištenja fondova Europske unije prije od ostalog dijela Hrvatske. Ali u strukturi gospodarstva, posebice u strukturi zaposlenih, to doista nije najbogatija regija. Posebice kada se izuzme Grad Zagreb. I to je nepravda koja je nanijeta sjevero-zapadnoj Hrvatskoj koja će se plaćati i osjećati sljedećih dvadesetak godina. Nema volje, nema želje da se ispravi, a moglo se samo jednom jedinom odlukom Državnog zavoda za statistiku, čak Vlada s tim ne treba imati ništa. Hvala lijepa.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. Ja ću reći nekoliko riječi o slobodnim zonama, bez obzira što su moje kolege ovdje rekle i izrekle određene krstitke, ja bih doista rekao da su slobodne zone pokazale određene rezultate, a kroz ovih nekoliko riječi ću to i slikovito prikazati. Naime, temeljna svrha i cilj izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama, koji je donesen i '96. i 2005. godine, jest usklađivanje sustava slobodnih zona u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije, a radi pripreme Republike Hrvatske za punopravno članstvo Europske unije. U Republici Hrvatskoj kao što je i rečeno do sada, ima 13 slobodnih zona, 7 tisuća 420 zaposlenih ljudi. Naravno svi bi mi bili sretni kada bi to bilo puta 2 ili puta 3, ali siguran sam da je doista učinjeno sve i da su tvrtke koje su u slobodnim zonama zaposlile onoliko ljudi, koliko je potrebno. No, da li će biti u konačnici daleko više ljudi sa ovim programom, sigurno hoće. No o tome ću reći nekoliko riječi na kraju. Učinci poslovanja u slobodnim zonama, također su vidljivi, a na gospodarsko regionalnoj razini, oni su vidljivi da slobodne zone imaju izuzetno značajan gospodarski učinak na ukupni regionalni razvoj, posebno u županijama vrlo visoke stope nezaposlenosti. Također, korisnici slobodnih zona ostvaruju visok udio prihoda iz proizvodnih djelatnosti preko 50%. Ekonomski pokazatelji poslovanja, korisnici slobodnih zona spadaju u kategoriju malog i srednjeg poduzetništva Osnovna pitanja ili bolje rečeno iz ove tablice je vidljivo također, da sustav slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u usporedbi sa ukupnim gospodarstvom Republike Hrvatske postiže izuzetno izuzetno učinkovite poslovne rezultate, posebice u smislu projekcije bruto dobiti po poduzetniku i po zaposleniku. Također visokog udjela prihoda iz proizvodnih djelatnosti, kao što sam malo prije rekao, visokog doprinosa ravnomjernog regionalnom razvitku, obzirom da se najveći dio slobodnih zona također nalazi u županijama gdje su stope visoke nezaposlenosti. Također osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su ta koja se uređuju Izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama su sljedeća. Pitanje registracije korisnika slobodnih zona, korisnici zona koji u zoni obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti registrirani u Republici Hrvatskoj, pitanje djelatnosti korisnika slobodnih zona, usvajanje sheme potpora za ulaganje i zakona itd.. Bitno je ovdje izuzetno važnim i uspješno riješenim pitanjem možemo ocijeniti zakonsko rješenje za postojeće korisnike zona koji su u proteklom razdoblju do stupanja na snagu ovoga zakona vršili ulaganja u slobodnoj zoni i koriste postojeću fiskalnu potporu. Također imamo Zakon o poticanju ulaganja, omogućuje ukupno 6 vrsta poticajnih mjera, porezne povlastice, carinske povlastice, potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih sa ulaganjem, potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih sa ulaganjem. Pod 5. poticanje mjera za osnivanje i razvoj tehnološko inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške. I pod 6. poticajne mjere za velike projekte ulaganja. Projekti ulaganja od značajnog gospodarskog interesa. Naravno neću ovdje govoriti o onome što je već rečeno, ali ću reći da porezne povlastice su uvjetovane visinom ulaganja i brojem novootvorenih radnih mjesta, pa se također spominju ulaganja od 300 tisuća do 1,5 milijuna kuna, od 1,5 do 4 milijuna, od 4 milijuna do 8 i preko 8 milijuna. One su vezane dakako sa umanjenjem stopa poreza na dobit. Pa kod najmanjih ulaganja oslobođeni ste 50%, a preko 8 milijuna oslobođeni ste 100% poreza na dobit. Kada govorimo o carinskim povlasticama onda također možemo reći da prilikom uvoza opreme koja čini ulaganje ne plaća se carina na opremu iz poglavlja Carinske tarife 84., 85., 86., 87., 88., 89., sve do 90. Poticanja mjere se primjenjuju do datuma punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europsko uniji. Kada govorimo o potporama za opravdane troškove u otvaranju novih radnih mjesta, također je ovdje vidljivo da ona ovisi o kriterija vrsti ulaganja, poslovnoj aktivnosti i stopi nezaposlenosti u području gdje se realizira projekt ulaganja. Imajući u vidu vrlo bitnu činjenicu, izuzetno veliku disporpociju u registriranim stopama nezaposlenosti u pojedinim prostorima dijelova županija Republike Hrvatske. Ova potpora se kreće od 1500 eura za novo otvoreno radno mjesto u županijama sa stopom nezaposlenosti ispod 10%, do 4500 eura u županijama iznad 20% nezaposlenosti. Kada govorimo o potporama za opravdane troškove i usavršavanje zaposlenika. Ova potpora kao i potpora za otvaranje novih radnih mjesta također ovisi o dva kriterija. I to o tipu, odnosno vrsti usavršavanja, opće ili posebno, o veličini poduzetnika, velikih ili srednjih, odnosno mali poduzetnik. Točka 5. poticanje mjera za osnivanje tehnološko razvojno inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške. Uz već navedeno povećanje novčanog iznosa za otvaranje novih radnih mjesta u ovim aktivnostima posebno poticajna mjera omogućuje se i u obliku bespovratne novčane potpore kada se radi o ulagačkom ulagačkom projektu, izgradnje i opremanja tehnološko razvojne inovacijskog centra i to na način da se za kupnju opreme koja spada u kategoriju opremu visoke tehnologije odobrava novčana potpora u visini 5% tih troškova ali u maksimalnom novčanom iznosu do pola milijuna eura bruto vrijednosti u kunama. Također imamo poticajne mjere za velike projekte, to su posebno treba naglasiti poticajne mjere za velike projekte ulaganja, projekte od posebnog gospodarskog interesa koji se primjenjuju za gospodarski najslabije razvijene, razvijene područje Republike Hrvatske, odnosno županije u kojima registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%. Osnovni kriteriji za ostvarivanje poticajnih mjera po shemi poticanja za velike projekte ulaganja su sljedeći. Izgradnja nove tvornice, industrijskog postrojenja, pokretanje nove gospodarske djelatnosti kao i razvoj novih tehnologija, realizacija ulaganja u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera u minimalnom iznosu od 15 milijuna eura u protuvrijednosti kuna, otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta. I kao zaključak, na kraju možemo istaknuti nekoliko bitnih bitnih zaključaka. Kao prvo izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama prvenstveno se uređuje pitanje usklađenja pravne regulative iz područja poslovanja slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama smatramo da je on u potpunosti ispunio svoju glavnu misiju a to je transformacija postojećeg sustava poslovanja unutar slobodnih zona unutar Republike Hrvatske u sustav poslovanje slobodnih zona kompatibilnih sa pravnom stečevinom Europske unije. Uz istovremeno i daljnji razvoj svih slobodnih zona, očuvanje i prepoznavanje slobodnih zona kao generatora gospodarskog razvitka. Stoga osobno podržavam Konačni prijedlog zakona, izmjena

Poštovani gospodine predsjedniče, državna tajnice, kolege zastupnici. Naime, kao što je već nekoliko puta ovdje navedeno u Hrvatskoj aktivno djeluje 13 slobodnih zona u kojima posluje više od 440 poduzeća. Ukupna dosadašnja ulaganja u slobodne zone iznose milijardu i 900 milijuna kuna. A u slobodnim zonama ukupno je zaposleno 7620 radnika. Slobodne zone posebice uz postojeće poticajne mjere i porezne beneficije veliki su potencijal Hrvatske. No, analizirajući situaciju iz '96. kada je donesen prvi Zakon o slobodnim zonama do danas ukupni i analizirajući taj ukupni doprinos zona u zapošljavanju i u porastu ulaganja treba reći da posebice u pojedinim zonama ne možemo biti do kraja zadovoljni i da ti potencijali nisu do kraja iskorišteni. Razvoj slobodnih zona uz nužnost donošenja ovoga Zakona i usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije i isto tako stvaranje poslovnog okružja kompatibilnog zonama u Europskoj uniji. Dakle uz to trebalo bi svakako ići i na jedno strateško promišljanje. Dakle na utvrđivanje jedne strateške politike i donošenje smjernica za razvoj. Poslovno okružje, globalizacija tržišta, otvaranje tržišta i novi poslovni izazovi sigurno da nisu mogli biti obuhvaćeni 1996. kada je donošen novi Zakon o slobodnim zonama. Prema tome promjene u gospodarskom okružju zahtijevaju novi pristup koji bi prije svega djelovao poticajno na «green field» investicije, na privlačenje ulagača i na novo zapošljavanja. Također odobravanje koncesija za slobodne zone kako za nove slobodne zone tako i za proširenje postojećih isto bi tako trebalo temeljiti na kriterijima uspješnosti poslovanja. Dakle trajanje koncesije i koncesijske ugovore trebalo bi vezati za rezultate među kojima svakako povećanje korisnika ulaganja, visina proizvodnje, izvoz roba i usluga, zapošljavanje. Prema tome izravno bi te rezultate trebalo unijeti kao jednu od klauzula u ugovoru i na taj način vezati i njegovu trajnost. Također sve institucije i na državnoj i na lokalnoj razini, uprave slobodnih zona, gradovi, općine i svi dakle ostali dionici trebaju djelovati koordinirano i pružati cjelovitu institucionalnu podršku politici razvoja zona. Isto tako pojedine slobodne zone itekako snažnije trebaju krenuti u marketinške radnje, dakle odnose s javnošću, tiskovne objave, oglašavanja, izrade Internet stranica, brošura, biltena, vodiča za ulaganje prezentacije. Znači ići na jednu snažniju promociju svih onih usluga koje nude slobodne zone. Također slobodne zone trebaju unaprijediti i svoj model poslovanja, riješiti način upravljanja prostornim razvojem zone jer većina zona sada je i fizički i prostorno ograničena za daljnji razvoj. Isto tako treba se orijentirati na djelatnosti više dodane vrijednosti jer je činjenica da su u zonama preko dvije trećine svih korisnika, mala i srednja poduzeća koja obavljaju usluge skladištenja i trgovine na domaćem tržištu. Važan korak u razvoju zona držim i donošenje ovog zakona kojim se usklađujemo sa Europskom unijom i koji isto tako i sustav potpora usklađuje sa odredbama Zakona o poticanju ulaganja a koji je također prethodno usklađen i sa zakonodavstvom Europske unije u području državnih, regionalnih potpora. Također smatram da je iznimno važna i odredba članka 1. kojim se mijenja članak 4. postojećeg zakona i kojim se propisuje da roba koja se uvozi u zonu mora biti zdravstveno, veterinarski i fitopatološki ispravna i usklađena s propisima Republike Hrvatske a to znači i sa najvišim standardima sigurnosti hrane u Prema tome podupirem donošenje ovog zakona. Vjerujem da će on biti doprinos razvoju zona. Da će on naše zone isto tako učiniti kompatibilnima po načinu poslovanja i sustavu potpora kao što su one u Europskoj uniji i također da će odgovoriti novim zahtjevima tržišta. Znači da se osigura što više «green field» investicija, da se privuče što više stranih investitora i da na taj način stvorimo bolje uvjete za novo zapošljavanje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. I ja bih evo nastavio zapravo u onom dijelu mog izlaganja u ime kluba i još jednom ponovio mišljenje i Odbora za zakonodavstvo, ali za koje ja mislim da puno gospodarstvenika a osobito investitora u slobodnoj zoni dijele, a to je da će ove Izmjene i dopune zakona o slobodnim zonama kada stupi naravno ovaj zakon na snagu u usvajanje u Hrvatskom saboru da on donosi bitno izmijenjene uvjete u odnosu na uvjete pod kojima su se investitori odlučili za investiranje i poslovanje u slobodnim zonama. Kako se to odnosi na samu slobodnu zonu kao pravnu osobu? Konkretno govorit ću o slobodnoj zoni Osijek. Ja mislim dopustite mi možda nije, možda je neskromno ali slobodna zona Osijek je po pokazateljima jedna od najboljih, najuspješnijih slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. Tako će se ovaj zakon odraziti na slobodnu zonu Osijek. U svakom slučaju će doći sasvim sigurno do značajnog pada prihoda. I upravo zbog značajno manjeg prihoda mislim da je ovaj zakon ako smo već morali pristati i prihvatiti ovakve uvjete i ovakva rješenja kakve su ovim izmjenama i dopunama zakona predloženi, da je trebalo predvidjeti pomoć zonama koje neće moći vraćati kredite koje su podizali. Malo prije u raspravama smo čuli pa i mog prethodnika da slobodne zone u ovim novim uvjetima moraju obratiti pozornost na marketing. Moraju obratiti pozornost na objašnjavanje što to slobodna zona u ovim izmijenjenim uvjetima nudi temeljem zakonskih odrednica odnosno ovih izmjena i dopuna. Da ne govorimo o tome da je činjenica da su prostorno skučene. Prema tome slobodna zona kao pravna osoba ili njeni osnivači oni moraju odnekud pribaviti još zemljište. Oni u to zemljište trebaju investirati da bi osigurali mjesto gdje će nekakav investitor neovisno od toga da li domaći ili strani doći pa izgraditi nekakav objekt. Ne samo to, oni moraju osigurati i komunalnu infrastrukturu. Tko će to sve platiti? Osnivači, slobodna zona? Iz kojih novaca? Ponavljam, slobodna zona Osijek, a vi me demantirajte, jedna je od najuspješnijih slobodnih zona sa prihodom od prošle godine 4 milijuna kuna. Ja vas uvjeravam da slobodna zona Osijek kao pravna osoba da nema mogućnosti dalje kreditnog zaduženja. Slobodna zona Osijek zajedno i uz pomoć osnivača je osigurala značajno zemljište. Ono je sada više malo. Slobodna zona Osijek u narednom razdoblju mora osigurati zemljište da bi na to zemljište došli investitori. To zemljište se mora kupiti. Prema tome kako? Jedino kreditnim zaduženjem. A od kojeg poslovanja? Prihod slobodne zone, mjesečni prihod slobodne zone Osijek je 350 tisuća kuna za tekuće poslovanje i za kredite. Govorim o kreditima koji su svojedobno podizani za kupovinu zemljišta, za komunalnu infrastrukturu, pa ako hoćete i za one zakonske odrednice koje su nalagale da se prostor slobodne zone ogradi, da se osigura rasvjeta itd. Dakle, te kredite slobodna zona Osijek danas vraća. Tekuće poslovanje i ti krediti zaustavljaju se na 330000 kuna. Ostane samo 20000 kuna mjesečno u najboljim uvjetima. Da li sa tim novcem može se dići još kredita? Pa ne može. Dakle, ne može se prostorno širiti, ne može se ići u izgradnju komunalne infrastrukture u takvim uvjetima na prostoru slobodne zone. Da ne govorim da slobodna zona mora plaćati sve one naknade počevši, dakle struju, vodu, plin, komunalnu naknadu. To sve investira pravna osoba slobodna zona. još jedan aspekt o kojem sam govorio je ukidanje PDV-a. Dakle, ukidanje PDV-a koji se do sada temeljem Zakona o slobodnim zonama i poreznog zakona nije plaćao. U predloženom tekstu stoji da PDV i dalje se neće plaćati do trenutka ulaska u Europsku uniju. Međutim, do trenutka ulaska u Europsku uniju ja želim vjerovati da je ostalo dvije godine. Dakle, za dvije godine ciklus investiranja je takav da ozbiljni, veliki ulagači u te dvije godine do ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće imati u poslovanju u slobodnoj zoni koje će slijediti, a nakon ciklusa investiranja. To ne predstavlja nekakav posebni ustupak osim ukoliko nije ovaj zakon, odnosno izmjena i dopuna, prijedlog ovoga zakona rađen pod dojmom referenduma koji je proveden u Irskoj, pa da se računa da Hrvatska će ipak kasnije ući u Europsku uniju, pa će ovaj PDV što se tiče slobodne zone zaživjeti puno kasnije. Dakle, u ovom kratkom vremenu kada govorimo o PDV-u do ulaska u dok se riješi papirologija i izgradi tvornica to je upravo ovo vrijeme. Prema tome, zašto bi netko uopće računao u poslovnom smislu na povlasticu vezano za PDV kada u u trenutku kada ta tvornica u slobodnoj zoni kao proizvodni pogon profunkcionira ionako će taj PDV kao povlastica u slobodnoj zoni biti ukinuta. I kada isključimo carinske povlastice u slobodnoj zoni ja se sada pitam zapravo po čemu se slobodna zona nakon 2016. godine, odnosno sedamnaeste, po čemu se slobodna zona razlikuje od gospodarskih poslovnih zona u drugim dijelovima kada isključimo carinske povlastice. Vjerojatno će mi to predstavnici ministarstva odgovoriti. I zaključno. Ovim izmjenama i dopunama zakona ja evo molim i predlagatelje da uzmu u obzir sve ove činjenice koje sam naveo da će slobodna zona Osijek biti dovedena u poprilično težak položaj. Govorim samo o slobodnoj zoni Osijek s obzirom na rezultate dosadašnjeg njenog poslovanja, s obzirom na ulaganja slobodne zone Osijek od 400 milijuna kuna do sada, s obzirom na preko 1000 zaposlenih u slobodnoj zoni Osijek, s obzirom na prihod poslovanja od 4 milijuna kuna, ali koji je nedostatan za daljnje prostorno širenje i za dalje investiranje u komunalnu infrastrukturu i da će ova i ovakve izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama itekako utjecati na poslovanje slobodne zone. I dakako u jednom od izlaganja molim predstavnike ministarstva da objasne u čemu će se slobodne zone, ako izuzmemo carinske povlastice razlikovati od ostalih gospodarskih, odnosno poslovnih zona na području Republike Hrvatske, jer čini mi se da Zakon o poticanju ulaganja vrijedi za sve poslovne gospodarske, pa i slobodnu zonu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, neću ispraviti niti jedan netočan navod, odnosno nešto vezano za slobodnu zonu Osijek čiji razvoj apsolutno podržavam kao i gospodin Šišljagić, nego bih samo htio u onom dijelu gdje ste se pozvali na izmijenjene uvjete poslovanja i na njihov utjecaj na nove koncesijske ugovore, razvoj zona itd., gdje ste kazali da se pozivate na mišljenje Odbora za gospodarstvo. Pa sam dužan kazati da to nije mišljenje Odbora za gospodarstvo, nego je to mišljenje grupacije slobodnih zona unutar Gospodarske komore kojim se Odbor za gospodarstvo koristio tijekom rasprave o ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama. Dakle, radi se o mišljenju grupacije kojim smo se mi koristili u raspravi, a to nije mišljenje Odbora za gospodarstvo, jer je predlagatelj tijekom te rasprave to mišljenje doveo u pitanje, demantirao ga i pojasnio. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika, gospodin Šišljagić. Izvolite. Nije ispravljen netočan navod. Ja u ovom svom izlaganju sada nisam ni jednom spomenuo ni u jednom trenutku Odbor za gospodarstvo. Vi gospodine Kovačević kasnite jedno sat vremena. Ja sam Odbor za gospodarstvo spominjao kad sam izlagao u ime kluba HDSSB-a. Ali kada govorimo o izmijenjenim uvjetima poslovanja to sam kazao. Da, to je i stajalište Hrvatske gospodarske komore. Zaključno pet minuta gospodin Šišljagić. Hoćete li govoriti ili? Dobro. Izvolite.

gospodine predsjedniče. Pa bit ću vrlo kratak. Ja bih zamolio da se uvaži činjenica i još jednom razmotre kako će ovo utjecati, ja vjerujem ne samo na slobodnu zonu Osijek jer sasvim sigurno će utjecati ove izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama. Ja vjerujem i na ostale uspješne slobodne zone na području Republike Hrvatske. Spomenuo sam već da bi bilo da bi bilo dobro da nadležno ministarstvo povede računa upravo o financijskim negativnim posljedicama ovoga zakona na slobodne zone pa tako i na slobodnu zonu Osijek pa da u određenoj stavci proračuna osigura financijska sredstva za sufinanciranje tih financijskih negativnih posljedica koje ove izmjene i dopune ovoga zakona sasvim sigurno će imati na slobodne zone u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno u ime predlagača gospođa Tajana Kesić Šapić, državna tajnica. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Ja se zahvaljujem na vašoj raspravi i na doprinosu vezano na izmjene ovog zakona. Žao mi je u ovom trenutku što je uvaženi saborski zastupnik Šišljagić u kontekstu što je sada govorio, govorio sa aspekta koncesionara, a ne sa aspekta korisnika slobodne zone. Ja vjerujem da je koncesionar slobodna zona Osijek u jednom u jednom i korisnik slobodne zone pa koristi sve one olakšice koje koriste i korisnici slobodne zone koje su proizvodne firme za izvoz koji koriste olakšice, dakle carinske, porezne i sve one druge. Naravno da će Ministarstvo gospodarstva i dalje voditi brigu jer ja isto tako dolazim, bila sam prije nego što sam došla ovdje direktorica jedne slobodne zone u Bjelovaru isto tako kada smo tražili koncesiju za slobodnu zonu dobili smo isto tako i od države zemljište za slobodnu zonu, isto tako smo dobili i sredstva za izgradnju infrastrukture u slobodnoj zoni tako da vjerujem i sigurna sam da je to bio slučaj i u Osijeku, a i u budućnosti, evo i gospodin Kovačević je napomenuo da se treba napraviti jedna strategija daljeg razvoja slobodnih zona, upravo to ministarstvo je i krenulo raditi. Dakle, dalju strategiju razvoja slobodnih zona u kojoj će se itekako voditi računa upravo o koncesionarima, dakle za dodatna proširenja slobodnih zona, znači za sve one nove investitore koji žele doći u slobodnu zonu gdje će isto tako država kao što to i sad radi isto za poduzetničke zone dodjeljivati zemljišta jedinicama lokalne samouprave, odnosno u ovom vašem konkretnom slučaju osnivaču slobodne zone, a isto tako imamo natječaj putem kojih se može svaka slobodna zona kao i poduzetnička zona javiti za izgradnju infrastrukture. Evo još jedanput vam svima zahvaljujem i nadam se da ćete ovaj zakon podržati, a kao što sam već u svom uvodu rekla, podržavamo amandman Odbora za zakonodavstvo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu, odlučivati će se nakon što se steknu uvjeti.